Hvala. Zaključujem raspravu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Ovo je drugo Protokol uz istu Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka. Isto tako iz '79. godine koje je Hrvatska potpisala još '98. godine. No, međutim Protokol je isto kao i u prethodnom slučaju stupio na snagu tek 2003. godine. Radi se o postojanim organskim onečišćivajućim tvarima u koje spadaju pesticidi, halogeni derivati ugljikovodika, policiklički aromatski ugljikovodici, dioksini i furani. Cilj Protokola je smanjenje ovih tvari, emisija tih tvari u zrak. Protokolom se zabranjuje upotreba ovih tvari u koje spadaju uglavnom veoma poznati pesticidi kao što je to DDT kojega nema više od 20 godina u današnjem našem, u našoj primjeni. Međutim i drugi pesticidi, ali je njihova uporaba inače kod nas zaštićena Zakonom o zaštiti bilja. Poliklorirani bifenil ili BCB su postojane organske tvari koje su danas još uvijek prisutne u Hrvatskoj ali su prisutne samo u uljima transformatorskim uljima i dosta velikim količinama. Njihova uporaba i u, je zabranjena, osim u sustavu održavanja. I oni se zbog izuzetno velikih troškova zbrinjavanja postupno izvlače iz primjene primjene i sve manje i manje ih je u današnjoj pripremi. Dakle od '92. godine itd. se oni više kao kondenzatori ili transformatori ne proizvode u Hrvatskoj ili ne stavljaju i ne uvozu u Hrvatsku. Ali ovi postojeći su zbog izuzetno velikih troškova zbrinjavanja, što ne možemo riješiti u Republici Hrvatskoj, prisiljeni smo na izvoz i na velike troškove. Tako da oni zbog toga odlaze u izvoz. Inače je ovim Protokolom detaljno razrađeno do kad se smiju ili ne smiju primjenjivati ovi postojani organski zagađivači. I to je ovisno o državi 2010. odnosno 2015. godina. Isto tako Europska unija je dala posebnu direktivu o primjeni ovih onečišćivala i ta direktiva će se prenijeti u zakon, naše zakonodavstvo temeljem Zakona o otpadu. Tako da ćemo 2008. prema MPP-u je plan da ćemo do 2008. imati to riješeno i u potpunosti sa zakonom. Inače iz samih dijagrama možete vidjeti da se primjena i upotreba tih POPS-ova, tzv. skraćeno smanjila tijekom godina i da se mi u principu pridržavamo ove direktive temeljem naših zakona, bez obzira što nismo ratificirali Protokol. Međutim zbog izuzetno skupih mjera koje su vezane kao što sam rekao prvenstveno oko ovih transformatorskih ulja, trebalo je dobro pripremiti i sve ostale zakonske okvire da bismo mogli ovo ratificirati. Evo ja predlažem da se prihvati ovaj Protokol Konvencije o dalekosežnom onečišćenju zraka. Hvala. Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Marko Širac. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolege i kolegice zastupnici, gospodine državni tajniče. I ovaj Protokol proistječe iz Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka i on je također stupio na snagu 23. listopada 2003. godine kako je to istakao i državni tajnik, jer ga je ratificiralo 28 država na području Europe i Sjeverne Amerike. Postojane organske onečišćujuće tvari obuhvaćaju izuzetno veliki broj toksičnih organskih spojeva koji su zapravo nerazgradivi i koji su otporni na kemijsku, fotokemijsku i biološku razgradnju, nakupljaju se u živim organizmima, skloni su prijenosu na velike udaljenosti i štetno djeluju na zdravlje ljudi i na okoliš. Na temelju mnogobrojnih istraživanja posljedica uporabe postojanih organskih onečišćujućih tvari u poljoprivredi, veterini, šumarstvu i industriji, te ispuštanja ovih tvari u atmosferu i vodu i tlo došlo se do znanstvenih spoznaja kako je njihova upotreba štetna za zdravlje ljudi, naročito u zemljama u razvoju, a posebno na žene i preko njih na buduće generacije. Stoga zbog velikog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš Protokolom se propisuje ukidanje proizvodnje, uporabe, uvoza, izvoza postojanih organskih tvari, što za posljedicu ima značajno smanjenje ili potpuno uklanjanje ispuštanja tih tvari u okoliš, smanjenje ukupne godišnje emisije policikličkih aromatskih ugljikovodika, dioksina i furana, te smanjenje upotrebe pesticida u poljoprivredi. Protokolom se utvrđuju posebni uvjeti pod kojima se mogu ovisno o količinama i vrsti postojanim organskim onečišćenim tvarima zbrinuti na ekološki prihvatljiv način uređaje koji se Kakva je kod nas situacija sa tim onečišćujućim tvarima? Ona izgleda ovako. Pesticidi osim polikloriranih bifenila su zabranjeni u Republici Hrvatskoj krajem 60-tih i 70-tih godina. Poznati pesticid lindan koji je također svrstavan u pesticide posljednji je zabranjen u Hrvatskoj 2001. godine, a uporaba pesticida je uređena Zakonom o zaštiti bilja. U Hrvatskoj se smiju stavljati u promet i primjenjivati samo sredstva za zaštitu bilja koje imaju dozvolu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. U Republici Hrvatskoj ne postoji niti se planira proizvodnja tih kemikalija. Emisija dioksina i furana propisana je Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zraku iz stacionarnih izvora i ta uredba je objavljena u "Narodnim novinama" broj 21 od ove godine. Proizvodnja i primjena polikloriranih bifenila tzv. PCB je zabranjena u razvijenim državama svijeta pa su proizvodi u kojima se nalaze postali opasni otpad. Zbrinjavanje uređaja punjenih sa PCB-om je skup postupak pa to u kratkom roku mogu učiniti samo gospodarski bogate zemlje. Sukladno zakonu o kemikalijama i listi opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen, u Hrvatskoj je dozvoljena upotreba PCB-a samo za potrebe održavanja postojeće opreme do kraja njihovog rada, odnosno dok oprema ne postane otpad. Vjerujem da mnogi ne znaju, ali taj najveći dio se odnosi na odnosi na transformatore i drugu opremu koja je kod nas u upotrebi i nekad je uvežena iz europskih, srednjeeuropskih zemalja. U Hrvatskoj se nisu proizvodile niti se trenutno proizvode smjese tekućeg PCB-a, a od 1992. godine ne uvozi se niti se proizvode transformatori, kondenzatori punjeni sa polikloriranim bifenilima. Upotreba PCB-a u otvorenim sustavima nije kod nas utvrđena. Republika Hrvatska iz gospodarskih razloga nije u mogućnosti u kratkom roku zbrinuti sve navedene uređaje punjene sa polikloriranim bifenilima i umjesto njih ugraditi ekološki prihvatljive tvari, jer to zahtjeva značajna investicijska ulaganja. Zbog toga će se u Republici Hrvatskoj veći dio tih uređaja do daljnjega zadržati u korištenju, odnosno do isteka njihovog vijeka korištenja ili prve havarije, a nakon toga moraju biti potpuno zbrinuti odnosno uništeni. Imajući u vidu da kod nas postoje sve pretpostavke za ispunjenje obveza koje će proisteći iz ovoga zakona, naravno kada protokol ovaj stupi na snagu kod nas u Republici Hrvatskoj te se na taj način i mi pridonosimo krajnjem cilju smanjenju emisija štetnih tvari i prestanku njihovog korištenja a naravno radi zaštite ljudi i okoliša u Republici Hrvatskoj i u našem susjedstvu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže da i ovaj protokol prihvatimo i prihvatimo zakon i protokol ratificiramo te ga donesemo.